Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** 26. Konačni prijedlog zakona o Potvrđivanju memoranduma razumijevanja između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008.-2013.), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 264 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Da. Gospodin Dražen Jurković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstava i socijalne skrbi. Izvolite. **Jurković, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodo, uvaženi zastupnici. Dakle drugi program aktivnosti zajednice u području zdravstva od 2008. do 2013. godine odnosi se na suradnju na području javnog zdravstva između Republike Hrvatske i Europske zajednice i to na način da će fizičke i pravne osobe iz područja zdravstva moći izravno sudjelovati u programima i koristiti sredstava Europske zajednice određena za tu namjenu. Dakle, trajanje programa je od 2008. do 2013. godine. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo odluku o pokretanju postupka za sklapanje memoranduma o razumijevanju, a memorandum je potpisan 30. rujna 2008. godine u Bruxellesu. Članarine će iznositi 138 tisuća i 646 eura godišnje, s tim da se 80 za 2009. godine 85% sredstava izdvaja iz programa IPA, a 15% sredstava iz proračuna Vlade Republike Hrvatske. Za 2010. godinu 80% 80% sredstava iz programa IPA, a 20% iz sredstava proračuna Vlade Republike Hrvatske i za 2011. godinu 20% iz sredstava proračuna Vlade Republike Hrvatske. Evo zahvaljujem i predlažem da prihvatite memorandum. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege. Kasna je ura, 7 i 6, ali nije previše. Ima vremena još. A ima i vremena i sa memorandumom o razumijevanju u okviru drugog programa aktivnosti zajednice, europske zajednice na području zdravstva koji je potpisan 30.9.2008., dolazi nama sada na ratifikaciju, a program je počeo 1.8.2008. Znači izgubili smo godinu dana, a program je već u tijeku. Izgubili smo i 2009. godinu. Možemo se natjecati 2010. godine. Što ovaj program u Europskoj uniji znači. Drago mi je da je državni tajnik Jurković tu, jer je to njegovo područje. Taj program primjerice jako skrbi o zdravlju populacije, pa recimo kad govorimo o tome koji su najčešći uzroci u Europi za izgubljene godine rada, odnosno godine bolesti, pa recimo to su ishemična bolest srca, depresije, celebrovaskularni inzulti, alkohol, kronične bolesti pluća, karcinomi pluća i prometne nesreće. To čini 34% ukupnih uzroka izostajanja sa posla, izgubljenih godina života, izgubljenih radnih godina. karcinomi i nezarazne bolesti su 77% pobola u Europskoj uniji, nakon toga su ozljede i trovanja, a zarazne bolesti su tek sa 9% na trećem mjestu. Koji su faktori u Europskoj uniji koji utječu na ovu statistiku. U prvom redu duhan, alkohol, visoki tlak, visoki kolesterol, prekomjerna težina, pogreške prehrane, fizička inaktivnost otprilike oko 60% svega Osam uzroka smrti u Europskoj uniji su kardiovaskularne bolesti, neuropsihijatrijske bolesti, na trećem mjestu je rak, bolesti pluća, bolesti respiratornog sustava, bolesti organa za osjet, neuromuskularne bolesti, i odnosno muskulaskeletne bolest i dijabetes na osmom mjestu. Za ovaj projekt Europska unija je izdvojila 321 milijon i 500 tisuća eura. Ogromna sredstva Europska unija ulaže sa jednim ciljem, da poboljša zdravlje svoje populacije, znači da poboljša zdravlje građana Europske unije, da posnaži prevenciju zdravlja i da disiminira informacije o zdravlju u samom sustavu. Najvažnija stvar od svega toga je da je Europska unija prepoznala i neke nezarazne bolesti, odnosno zarazne bolesti koje mogu utjecati na samo zdravlje populacije, a to su HIV, tuberkuloza i malarija. Mi ćemo za ovaj program dati 120 tisuća eura, dat ćemo nešto sredstava za dnevnice i putne troškove ljudi koji će sjediti tamo u komisijama, ali nećemo povući niti jednu kunu iz tog programa. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Ako pogledate koji su programi financirati 2008. godine, onda ćete vidjeti da su to programi koje nosioci tih programa su nacionalni instituti za zdravlje, veliki bolnički sustavi, velike klinike i nevladine udruge. Kad govorimo o našem stanju sada onda mislim da će mi dr. Jurković replicirati, zavodi za javno zdravstvo neće moći vršiti niti jednu funkciju koja je predviđena ovim programom aktivnosti zajednice na području zdravstva, odnosno javnog zdravlja, jer zavodi za javno zdravstvo ti kojih imamo, najviše se u ovom trenutku brinu o zaraznim bolestima. Brinu se o tome koliko imamo salmonele, koliko imamo gripe, ali se ne brinu o kroničnim nezaraznim bolestima. U vrijeme Štampara u Hrvatskoj je bilo 69 dispanzera za tuberkulozu. Nije to bilo davno. To je bilo prije 60 i nešto manje godina. U ovom trenutku nemamo niti jednog dispanzera za tuberkulozu i to je u redu, ali nemamo niti jednog dispanzera za visoki tlak, za visoki kolesterol, za visoke masnoće. Andrija Štampar je rekao da liječnik mora djelovati u društvu, a ne da pacijent ide k njemu. Prema tome, javno zdravstvene akcije su nešto što je tekovina ovog zdravstva koje javno zdravstvene akcije možemo nabrojiti da su provedene u Hrvatskoj u posljednjih 10-tak godina ili kraće. Krenuli smo sa mamografijom, pa je odaziv 30%. Pa smo slali i pozive i ženama koje su umrle, pa smo i slali pozive i ženama koje se već i liječe od karcinoma dojke. Pa smo krenuli sa programom javno zdravstvenim, prevencije, kolorektalnog karcinoma, pa smo poslali one famozne kutijice građanima doma, od kojih se nije. Kažu oni koji su bili na pošti ili u zavodima za javno zdravstvo kako je to stizalo i kako je to izgledalo bolje da se ne priča o tome. Sustavne javno zdravstvene akcije nema. Zavodi za javno zdravstvo žive jako dobro. To su mastodonti u hrvatskom zdravstvu koji najbolje zarađuju i oni su kakti na tržištu, ali sanitarne knjižice mogu izdati samo zavodi za javno zdravstvo. Pitam se šta će biti kad uđemo u Europsku uniju, jer Europska unija ne prepoznaje sanitarnu knjižicu. To u Europskoj Za ispravnost i higijensku ispravnost hrane se brinu šefovi restorana, a znate zašto? Zato ako mu dođe i inspekcija i pronađe mu da je to neadekvatno standardima Europske Mi jako dobro živimo odnosno zavodi za javno zdravstvo jako dobro žive od sanitarnih knjižica, od toga da se određeni recimo ako otvorite restoran, morate određene stvari kontrolirati itd., a zaboravili su potpuno javno-zdravstvene probleme i zaboravili su potpuno javno zdravstvo. Jedan lijep i unosan posao, očito da tko će se bakćati sa javnim zdravstvom, ono ionako nije kurabilno odnosno nije toliko lukrativno kao što su recimo sanitarne knjižice. Može se reći da je školstvo koje je u javnom zdravstvu dobro javno zdravstveno, ono je okrenuto prema populaciji koju treba okrenuti, ali 80% vremena naši kolege u školskoj medicini provedu na cijepljenje. Ja kažem da su oni najbolji poznavatelji deltoide sa desnog ramena jer to cijeli život rade. Makli smo im onaj dio koji im je zadaća, a to je promicanje zdravog života. To je populacija u kojoj taj zdravi život treba populirati i steći navike za kasnije. Jer Andrija Štampar je rekao, rodili smo se zdravi i onda cijeli život radimo da postanemo bolesni. A u tom prvom periodu možemo naučiti kako ne biti bolestan. Ne mogu se oteti, a da ne spomenem spolni odgoj. Spolni odgoj, imamo ta dva grozd, ne grozd, imamo ovakav, onakav spolni odgoj, u stvari nemamo nikakav spolni odgoj pa nam se može dešavati ovo što nam se dešava, a to je da imamo da imamo trudnice koje još nisu niti punoljetne. Ono što se desilo u Britaniji ne čeka nas tako daleko i takvi slučajevi. Nije da nemamo kadrova, imamo kadrova. Imali smo dobre kadrove, imali smo dobre javno-zdravstvene akcije. Sjetite se "Zdravog doručka", sjetite se kampanje o nepušenju, uveli smo Zakon o nepušenju i mislimo da smo s time riješili sve. Onaj tko je pušio će pušiti i dalje. Mi moramo sa kampanjama naučiti građane Republike Hrvatske da pušenje nije zdravo i da bi trebalo misliti i raditi zdravo. Jer mi živimo 4 godine kraće. Zašto živimo 4 godine kraće nego Europa, može vam biti potpuno jasno, zato što ne živimo zdravo. I na kraju, potrošit ćemo 160 tisuća svake godine, a od tih naših 160 tisuća eura, malo sam gledao po programu pa onda ima jedno istraživanje učestalosti pušenja, kandidat odnosno tko je aplicirao za to učestalost pušenja je jedna ustanova koja se zove University of west Macedonia iz Grčke. Prema tome, naša sredstva će koristiti drugi, a mi ćemo imati benefit tako što će se neki slikati u Europi i primati za to dnevnice, a nažalost za građane Republike Hrvatske od ovog programa neće biti nikakve koristi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepa, štovani gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u drugom programu aktivnosti u području zdravstva 2008.-2013. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice ćemo podržavati naravno donošenje ovog zakona i to iz više razloga. Prije svega, mi nismo ovakvi pesimisti baš kao što je rekao kolega Mrsić, iako je u puno stvari u pravu, ali smatramo da će ovi projekti biti na vrijeme pripremljeni i da će hrvatsko zdravstvo na čelu sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi biti u stanju pripremiti kvalitetne programe na vrijeme i iskoristiti novac koji se ovdje može dobiti. Hrvatska ovdje ima pravo sudjelovati u programima javnoga zdravstva i to kako fizičke tako i pravne osobe i prijaviti projekte koji će biti financirani iz europskih izvora. Što se tiče financijske strane, mi naravno ovdje plaćamo svoju kotizaciju. Mislim da je vrlo kvalitetno ispregovarano upravo to što se veći dio tog novca koji plaćamo za kotizaciju također može dobiti iz programa u 2009. godini 85% sredstava možemo dobiti iz IPA-e, a 15% iz državnog proračuna. Godinu dana kasnije 20% iz državnog iz državnog proračuna, 80% iz IPA-e itd. sve do 2013. godine. Dakle, i tu su pregovarački timovi uspjeli ispregovarati povoljne financijske uvjete za Hrvatsku. Ono što je najvažnije to je da imamo mogućnosti naravno povući znatno više novaca nego što će biti ta naša članarina i to upravo sa kvalitetnim programima. Slažem se sa kolegom Mrsić da nositelji javno-zdravstvenih akcija moraju biti ustanove koje su na razini županije za to i osnovane, znači županijski zavodi za javno zdravstvo i Državni zavod za javno zdravstvo. Isto tako se slažem da su oni u svojoj fazi prilagodbe na drugačije okolnosti nego što su bile u proteklim desetljećima ipak odmakle naprijed. Naime, i novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ali i novi način financiranja preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje će itekako potaknuti zavode za javno zdravstvo da izađu sa svojim projektima i programima i da ih doista provedu provedu iz teorije u praksu. Novi način financiranja u kojem Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upravo plaća javno-zdravstvene akcije, ne samo državni nego dapače i županijski zavod, a mislim da je najbolji poticaj za to. Da li će se oni preustrojiti i da li će oni zaista postati Štampari novog vremena to jasno ovisi i o sastavu njihovih struka odnosno njihove stručnosti. Ovisi naravno i o organizaciji, ali prije svega odnosi u javnosti prema njima se moraju iz temelja promijeniti i oni moraju postati ustanove koje se respektiraju. Ono što je Štampar učinio sa zaraznim bolestima definitivno trebaju zavodi za javno zdravstvo učinit sa nezaraznim bolestima i ovo upravo treba biti projekt koji će ih na to natjerati, jer će im omogućiti ne samo financiranje iz europskih fondova nego će im omogućiti i konzultacije, kontakte, stručna savjetovanja, dakle stručnu potporu iz onih zemalja koje su uspjele prije nas ući ući u takve javnozdravstvene akcije koje će sprječavati pobol i pomor od kardiovaskularnih bolesti i od tumora prije svega. Zato mislimo da je ovo hvalevrijedan ugovor, smatramo da 2008. godina nije izgubljena, jer je to bila zapravo godina pregovaranja, a pravih pet godina financiranja nastupa sa tekućom godinom. Znači od devete do trinaeste to je pet godina kada i mi plaćamo članarinu i naša prva članarina jest za 2009. godinu. Dakle, mislim da nismo zakasnili, da je priprema bila kvalitetna i da ćemo moći ovdje izvući veliku korist za naše javno-zdravstvene probleme. Zbog svega toga predlažemo da se prihvati ovaj a i ne samo zbog toga nego i zato što će i Hrvatska ravnopravno sudjelovati u kontroli i nadzoru ne samo naših projekata, nego i drugih inozemnih projekata pa ćemo i tu imati priliku učiti na znanju, ali i na pogreškama drugih. Dakle, vjerujemo da će projekt imati svoje pozitivne korake u unapređenju javnog zdravstva u Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Vlade. Podupiremo ovaj Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva. Međutim, ono što je kolega Mrsić govoreći u ime kluba SDP-a rekao mislim da je ključno. Prije svega koji su to programi? Jesu li ti programi koji su nam toliko potrebni definirani kako bi se mogli i ovim sredstvima dobrim dijelom ostvariti. Ja ću se osvrnuti ovdje samo na jedno pitanje iako je već poodmaklo doba, ali smatram da je neshvatljiv autizam, indolencija Vlade i odgovornih što se događa među našim mladima. Nedopustivo je da ministar govori kako se dvije udruge ili zadruge nisu o tome dogovorile. Pa gdje je odgovornost Vlade u pitanju i po pitanju odgovornog spolnog odnosa među mladima. Neodgovornost Vlade i bježanje od ovog problema na taj način Vlada ne može izbjeći odgovornost. Oni su direktno odgovorni za zdravlje svakog čovjeka. Ministar zdravstva je odgovoran za zdravlje građana Republike Hrvatske, a na vlastito mladih. Prema tome, postavljati takvo pitanje i prepuštati ga iracionalnom nedopustivo je. I mene stvarno zanima što imate odgovoriti na to. Sve ove godine još od 2004. godine i ministar Primorac je govorio o tome kako eto program je izrađen, bit će uskoro upućen u proceduru. Najviše među omladinom, među mladeži obolijevaju djevojke. Da su mladići možda biste se trgnuli. I to su činjenice, nepobojne činjenice. I koliko god vi odmahivali o ovom problemu to jednostavno više, pa to očevi i majke, zajednica zahtijeva da vlast nešto poduzme i nije pitanje uopće kako prići tome. To je naprosto zhtjeveno odgovorno ponašanje i to toj mladeži netko treba reći. Nedopustivo je da u 21. stoljeću vi se ponašate kao da mi ovdje danas živimo na prijelazu između 20 i 19. stoljeća a zaključujemo ugovor do 2013. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja nisam medicinar, ali dovoljno dugo radim sa programima zajednice, imam dovoljno iskustva sa programima zajednice da mogu nešto reći i o ovom programu. Prije svega općenito vjerojatno ste svi pročitali da ciljevi ovog programa su poboljšati zdravstvenu zaštitu, zdravlje za solidarnost i prosperitet, te stvaranje širenja znanja o zdravlju. To su općeniti ciljevi. Prioriteti ovog programa su zaštita građana od prijetnji za njihovo zdravlje, poboljšavanje zdravog aktivnog starenja, te jednako tako premošćivanje razlika u standardu tog zdravog aktivnog starenja između članica Europske unije i novih članica koje dolaze. Dakle, i tu je jedan od načina na koji Hrvatska možda može iskoristiti neka sredstva. Također, tu je suradnja između zdravstvenih sektora i prekogranična suradnja na korist pacijenata pogotovo onih koji žive uz granicu država, te borba protiv alkoholizma, problema duhana, droge i razmjena znanja. Općenito kad gledate godišnje na raspolaganju iz ovog programa ima oko 50 milijuna eura. Dakle, kako god mi to okrenuli Hrvatska je već zbog toga što smo ušli sada zakasnila na jednu godinu i tu je cijeli taj fond, program umanjen već za 50 milijuna eura. Ukupno se sufinanciraju projekti do 60%. Ali ono što je ključno ovaj fond ima dokument koji se zove godišnji radni plan, znači donosi se na godišnjoj razini u kojem se jasno mogu vidjeti kako se mogu koristiti sredstva iz ovog programa, sustav sufinanciranja, propisana određena spolna jednakost, ali sada slijedi i ona ključna stvar zašto mislim da će biti velikih problema u povlačenju sredstava upravo iz ovog programa i da će nam trebati neko vrijeme da povučemo konkretna sredstva zato što projekti koji se financiraju iz ovog programa moraju pokazati, dakle ponovit ću moraju pokazati sinergiju sa rezultatima projekata koji se financiraju iz sedmog okvirnog istraživačkog programa Europske unije. To je najveći program Europske unije koji se dijeli na četiri potprograma. Unutar jednog od njih zvan suradnja se nalazi program zdravlje – health koji će ići iz ovog, znači projekti koji će ići iz ovog programa moraju pokazivati određenu sinergiju sa rezultatima projekata koji se financiraju dakle iz FP7 programa. Iz tog dijela, iz ovog FP7 programa po pitanju zdravlja financiraju se projekti koji promoviraju zdrav način življenja, prevenciju liječenja najčešćih bolesti, razvoj normi i standarda različite terapije, istraživanje rijetkih bolesti itd. Kod FP7 je ključno, dakle da imate ko i ovdje međunarodno, pa čak i naravno obavezno međusektorsku suradnju u takvim projektima. Financiraju se po pitanju zdravlja biomedicinski, tj. biotehnološki projekti i projekti koji razvijaju određene tehnologije koje se mogu na kraju primijeniti u medicini. To znači da imamo suradnju, možda fakulteta, možda instituta, ali ono što Europa maksimalno podupire uz ovaj FP7 program i zdravlje je mala i srednja poduzeća ko partneri koji se bave istraživanjem unutar zdravstvenog sustava. E sada, ako nam ovaj fond Zdravlje koji se upravo sada o njemu raspravljamo mora pokazivati sinergiju s ovim projektima iz FP7 i to zapravo jedan od ključnih stvari će biti kod ocjenjivanja ovih projekata, onda se postavlja pitanje koliko mi točno imamo tih FP7 projekata koji se financiraju iz programa za zdravlje. E sad, to je moje konkretno pitanje vama da li možda do znate, jer po informacijama koje su dostupne javno za 2008., prijavljeno je nekoliko desetina projekata, rezultati iz 12. mjeseca će pokazati da je ukupno za cijeli … /Govornik se ne razumije./ … program prošlo 4 projekta i ni jedan nije u medicini, odnosno ni jedan nije vezan uz zdravlje. Jedan je vezan uz magnetsku rezonancu, ali ne za potrebe istraživanja u zdravstvu, nego za potrebe istraživanja odsjeka za fiziku zagrebačkog PMF-a. Što vam je jasno onda i odgovor na ovo određeno pitanje. Ja se slažem s kolegom Mrsićem, dok nemamo velikih kvalitetnih projekata iz FP7, pitanje je koliko ćemo projekata imati i iz ovog programa, a da bi imali više projekata, pa odgovor je jasan. Mi moramo decentralizirati kontaktne točke za cijeli FP7 na sve moguće razine. Mora se više educirati ljude u svim mogućim institucijama i u privatnom sktoru da što više apliciraju kako bi mogli na kraju krajeva dobivati novce iz ovog fonda. Dok do toga ne dođe, ja se bojim da će ne samo 2008. izgubljena tih 50 milijuna eura, jer fond ne čeka državu, on je vezan uz sedmogodišnje financijsko razdoblje, mi ulazimo kasnije i ostaje nam ukupno manje manje sredstava, pa to je tako jasno, jednostavna matematika. Znači 2008. je prošla, 2009. je pitanje da li će biti ičega, možda tek prvi projekti u 2010., a sve leži samo da je trebalo do sada pravilno educirati ljude u svim sektorima. Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Mondekar, vi ste u svojoj raspravi naglasili da je za ovaj projekt i povlačenje novaca vrlo bitna međusektorska suradnja. U tom projektu, najveći značaj je namijenjen u pravdanju projektima koji imaju zadatak povećati kvalitetu zdravstva. Nažalost, kod nas ne da nema međusektorske suradnje, nego je Ministarstvo zdravstva u takvom stanju da je dovelo do potpuno podjele liječnika unutar sustava, tako da ovog trenutka imamo kaos u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kome je glavni krivac neznanje Ministarstva u pravdanju promjenama u zdravstvu. Ja se nadam da će bar taj projekt koji također postoji unutar ovog sporazuma o suradnji povući novce pa da ministarstvo nauči kako se upravlja promjenama u sustavu zdravstva da ne bi naši građani trpjeli štetu koju ovog trenutka imaju zajedno sa liječnicima obiteljske medicine. osnovna stvar kod bilo kojeg programa zajednice, bilo kojeg projekta je međusektorska, međunarodna suradnja. Ako je situacija ovakva kakva je u zdravstvu, a ona je i ukoliko imamo jednu situaciju koju smo imali do sada sa nekim drugim programima zajednice poput programa za inovacije i konkurentnost koji je okrenut malim poduzetnicima, a jedini korisnik do sada je bila samo država i zato smo se sveli na mizerne cifre, mizerne. Jedva smo vratili ono što smo uložili, onda se upravo postavlja pitanje hoćemo li mi moći sa svim ovim problemima koje ste vi naveli, ja uopće vratiti uloženo, a kamo li onda više izvući. Hvala. I zaključno, gospodin Dražen Jurković, državni tajnik. Izvolite.

kolega Mirando Mrsić ima pravo, ali samo u dijelu i to manjem dijelu. Naime, zavodi za javno zdravstvo i preventiva zaraznih bolesti samo jedan i manji dio djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo i to u okviru epidemiologije. Osim epidemiologije, dakle i epidemiologija sama se bavi i preventivom kronički nezaraznih bolesti i složio bih se da je ta komponenta nedovoljno naglašena, ali bih podsjetio da u okviru Zavoda za javno zdravstvo djeluje sustavno i školska medicina koja se isključivo bavi preventivom, dakle preventivom školske djece. Dakle, razdvojili smo kurativu i preventivu i zavodi za javno zdravstvo rade samo preventivu i preventivne programe. Podsjetio bih da radi isto tako i odjeli mikrobiologije. Isto tako, prevencija mentalnog zdravlja, van bolničko liječenje ovisnosti i prevencija ovisnosti. Dakle, da imamo cijelu mrežu tih timova koju čine i psihijatri i psiholozi i medicinske sestre, a što se tiče provedbe preventivnih programa, upravo timovi za javno zdravstvo pripremamo promjenu u timovima za javno zdravstvo. Dakle, njihova osnovna zadaća će bit upravo provedba nacionalnih preventivnih programa. po prvih 29 timova javnog zdravstva, po prvi put ove godine u sklopu mreže Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i svi preventivni programi koji budu išli sa nacionalne razine, a podsjetiti ću da ih je sad nekoliko. Dakle, prevencija karcinoma kolona, prevencija mame, prevencija HIV-a i tako dalje. Dakle, provoditi će se upravo preko tih timova. Dakle, zadaća Zavoda za javno zdravstvo je daleko šira nego što ste to spomenuli, ali se sasvim slažem sa vama da bi upravo ovaj segment prevencije kroničnih nezaraznih bolesti trebao biti daleko naglašeniji. Mislim da je mreža zavoda za javno zdravstvo nešto najbolje što hrvatsko javno zdravstvo ima i mislim da je ta upravo mreža i ugled mnogim zemljama u Europi kao i rad hrvatskog javnog zdravstva, a to na kraju krajeva pokazuju i ishodi, ishodi, dakle pokazatelji zdravstvenih ishoda gdje je Hrvatska sa ulaganjem od 650 eura po stanovniku negdje u rangu zemalja G15, dakle zemalja koje su nešto možda malo slabije od onih starih članica ili negdje u rangu sadašnjih članica, dakle novijih članica Europske unije, dakle Slovenije, Češke, Slovačke, Poljske i tako dalje. Dakle, ne slažem se naravno da je situacija u javnom zdravstvu takva, a isto tako ne bih zavode za javno zdravstvo nazvao mastodontima. Vi znadete da su to upravo javne ustanove koje posluju više od 70% na tržištu i isto tako ustanove koje i čije je financijsko poslovanje isto je sasvim solidno. sasvim solidno. Dapače, smatram to jednim od najzdravijih dijelova hrvatskog zdravstvenog sustava. Što se tiče kolege Jovanovića reforma zdravstvenog sustava se provodi onom dinamikom koja je u zakonskim odrednicama i predviđena. Dakle, 95% predviđenih dijelova reforme se provodi. Točno je, postoji kod dijela liječnika primarne zdravstvene zaštite jedan dio nerazumijevanja, no međutim prema našim izvješćima ide sve svojim tokom. Mislim da je svakim danom razumijevanje i u tom segmentu sve bolje. I budite uvjereni da će tijekom ove godine i ta situacija biti uhodana i biti riješena. Ja ne bih sada ulazio ulazio detaljno u analizu toga dijela reforme jer mislim da to danas i nije tema, no međutim sasvim sigurno situacija je sve prije nego kaotična. Dapače, prvi pokazatelji reforme koje će ministar i ovih dana iznijeti u javnost su pa usuđujem se reći i odlični. Dakle, usuđujem se upotrijebiti riječ odlični, dakle reforma ide svojim tijekom. Što se tiče vašeg komentara u dijelu se mogu složiti, no međutim mislim da ste u tom dijelu doista preoštri iako na tom području nam predstoji još rad na preventivi što se tiče školske djece i to će prije svega biti zadaća preventivnih timova školske medicine u zavodima za javno zdravstvo kao i novih ugovornih timova javnog zdravstva kojeg planiramo ove godine ustrojiti u sustavu hrvatskog javnog zdravstva. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Znao sam da će uvaženi kolega Jurković se referirati na školsku medicinu jer to je jedino što bi se pod neku ruku moglo podvesti pod preventivne akcije. Međutim, školska medicina ovako kako je zamišljena 80% svog vremena provodi se u cijepljenju i provođenju obveznih pregleda. Da ima preventivnih akcija onda nam djeca ne bi trebala biti tako debela kao što jesu, ne bi nam trebalo biti maloljetničke trudnoće. Prema tome, i sami ste na kraju rekli da školska medicina je trebala raditi više prevencije kad ste odgovorili mojoj kolegici Ingrid Marinović. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti. **Bebić,